bismo objedinili: - Konačni prijedlog Zakona o obrani, drugo čitanje, P.Z. br. 243; - Konačni prijedlog Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, drugo čitanje, P.Z. br. 244; Nakon završene rasprave o ova dva prijedloga nastavili bismo sa zakonima koji se

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu, a izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodno će zakone obrazložiti ministar obrane gospodin Ante Kotromanović.

u Odboru za obranu i na jedan način smo prošli sve ove stvari i tako da ću biti da kažem relativno kratak. Svakako prije samog prelaska na ova dva zakona moram napomenuti da smo, neka to svi znaju ovdje u Parlamentu, da je, da smo u izradi Zakona o obrani, Zakona o službi, imali sjajnu suradnju sa Odborom za obranu, na kojem je, na čelu toga Odbora je naš kolega Ivić sa svim zastupnicima da smo imali dobru raspravu, da smo više puta komunicirali i prezentirali …, da smo mnoge primjedbe Odbora za obranu uvažili i to nas čini radosnim u smislu da je to bio jedan zajednički rad, jedan transparentan rad, jedan demokratski rad na stvaranju dva zakona koja su nama vrlo važna i bitna radi funkcioniranja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Što se tiče Zakona o obrani, znači pred vama se nalazi konačan prijedlog zakona, nakon usvajanja predloženog zakona u prvom čitanju nakon rasprave koju smo proveli o zakonu na sjednicama radnih tijela, na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, na tematskoj sjednici Odbora za obranu koja je nakon prvog čitanja održana kod nas u Ministarstvu obrane, pripremili smo konačni prijedlog zakona. prije svega predstavlja usklađivanje sa promjenama Ustava Republike Hrvatske kojim je redefinirana uloga, zadaća i postupanje Oružanih snaga Republike Hrvatske. Predloženim zakonom uređuje se nadležnost Hrvatskog sabora, predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika Oružanih Oružanih snaga, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga u području obrane. Kao što znate, ova obadva zakona su zadnji put pisana 2002. i naprosto došlo je vrijeme da se oni usklade sa Ustavom, da se olakša na jedan način funkcioniranje Oružanih snaga na jedan bolji i kvalitetniji način. Zakonskim prijedlogom uređuje se zapovijedanje, uporaba te korištenje Oružanih snaga kao pomoć u protupožarnoj zaštiti, spašavanju i u nadzoru i zaštiti prava Republike Hrvatske na moru kroz Obalnu stražu. Zakonom se propisuje sastav i nadležnosti Vijeća za obranu, kao i nadležnosti Inspektorata obrane, govorim o Zakonu o obrani. Predloženim zakonom uređuje se vojna obveza kao i druge dužnosti i prava državljana u obrani. Radi osiguranja stalnog osposobljavanja odgovarajućeg broja državljana za vojnu obranu uređuje se mogućnost dragovoljnog i vojnog osposobljavanja koji se omogućuje i ženama im se tako osigurava stjecanje temeljnih vojničkih znanja i vještina, odnosno ravnopravno natjecanje za prijem u djelatni sastav Oružanih snaga. Prije nekih 15-tak dio 20-tak dana vidjeli ste da smo imali takmičenje za najboljeg vojnika Oružanih snaga i imali smo također jednu pripadnicu Oružanih snaga koja od 105 djelatnika, znači takmičila se sama kao žena i bila je 19. Znači mi držimo do tog i potičemo ravnopravan tretman unutar samog sustava. Služenje vojnog roka, odnosno civilne službe obvezno je po sili zakona u slučaju stanja neposredne ugroženosti ili ratnog stanja. Hrvatski sabor može donijet odluku o uvođenju obveze služenja vojnog roka, odnosno civilne službe. Predloženim zakonom razrađuju se određena područja iz nadležnosti Oružanih snaga na koja upućuju posebni zakoni kao što je nadležnost ovlaštenih službenik osoba Vojne policije, nadležnost u području vojnog, zračnog i pomorskog prometa, kao i poslovi koji se odnose na vojno graditeljstvo i prostorno uređenje u vojnim lokacijama. Zakonom o obrani predlaže se i urediti materijalno zbrinjavanje i financiranje obrane. Kako smo imali dobru i konstruktivnu raspravu i dijalog tijekom pisanja ova dva zakona, a u skladu sa primjedbama Odbora za obranu i određenih klubova zastupnika, za vrijeme prvog čitanja zakona ugrađena je odredba na način da je ovim konačnim prijedlogom propisana nadležnost matičnog radnog tijela, znači to je Odbor za obranu, za davanje mišljenja Ministarstvu obrane za postupke javne nabave u području obrane vrijednosti veće od 5 milijuna eura. Znači mi apsolutno podržavamo taj prijedlog, nama je cilj kao i vama vjerojatno da osiguramo potpun i transparentan nadzor i da jačamo ulogu Sabora i posebno Odbora u demokratskom nadzoru nad Ministarstvom obrane i to je jedan dobar iskorak i dobra praksa i to smo kroz nekoliko stvari jačali poziciju Sabora i Odbora za obranu i što sam sa radošću prihvatio. Mislim da je to jedan odličan put i način kako ćemo biti bolji i kvalitetniji u daljnjem našem radu naravno. Godina 2012. bila je godina odluka i pripreme velikih projekata u Ministarstvu obrane, remont aviona i helikoptera i priprema postupaka koji prethode izgradnji obalnih … brodova za potrebe Obalne straže koji su ovih dana pred realizacijom ugovaranja. Kao ministar obrane ističem na puno mjesta, također se obraćam javnosti putem medija i danas mi je posebna čast da pred ovim Visokim domom mogu istaknuti da svi morate znati o tim postupcima sve, da svi ti postupci moraju biti vidljivi, jasno postavljeni i transparentni. U skladu sa stajalištima Odbora za obranu izmijenjena je odredba Konačnog prijedloga zakona o obrani na način da je propisano da je član Vijeća za obranu i predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora. To je novina, prije to nismo imali u Zakonu o obrani i mi mislimo da je to dobra stvar da predsjednik Odbora za obranu nalazi se u Vijeću za obranu kada se on sastaje i kada se razgovara o bitnim stvarima na području obrane. U dijelu odredbi kojima se propisuju nadležnosti Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga izmjene u odnosu na prijedlog zakona odnose se na određena nomotehnička poboljšanja. Za provedbu ovog zakona osiguravaju se sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva obrane te za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. normativnim uređenjem pridonijeti daljnjem napretku, procesu transformacije Oružanih snaga u … male ali dobre, opremljene i učinkovite snage sposobne za provedbu dodijeljenih misija i zadaća. Što se tiče Zakona o službi, gospodo zastupnici znači nakon 10 godina primjene Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske sa njegovim novelama pokazalo se potrebnim određena zakonska rješenja izmijeniti odnosno dopuniti ili na drugačiji način urediti radi kvalitetnije potpore reformi i razvoju Oružanih snaga. Dugo sam godina bio u sustavu Oružanih snaga, dugo sam godina bio zapovjednik i ovaj zakon nas je u mnogočemu, Zakon o službi na koji smo posebno radosni što ćemo ga nadam se usvojit u Hrvatskom saboru i što ćete dat potporu za to da, naprosto je došlo vrijeme da se napiše novi. Stari zakon nas je u mnogočemu kočio, on je kočio … Hrvatske vojske. Ja sam rekao danas na odboru primjer. Mi smo imali tužbu, recimo imamo mnoštvo tužbi temeljem starog Zakona o službi i godišnje moramo izdvojiti oko 75 do 80 milijuna kuna na ime tužbi koje nam svakodnevno dolaze zato što smo primjenjivali jedan kolektivni zakon u Zakonu o službi gdje je rekao da vojnik radi 8 sati. To je za profesionalnog vojnika naprosto Mi smo imali prije nekoliko mjeseci jednu tužbu iz Afganistana gdje je naš pripadnik Oružanih snaga tužio Ministarstvo obrane zato što on smatra da je radno vrijeme do 4, od 4-5 za prekovremeno mentoriranje afganistanskih snaga sigurnosti i do tud je to išlo i taj zakon nam je kažem vrlo važan i bitan. Unijeli smo niz stvari. Također imali smo sjajnu suradnju sa vanjskim članovima odbora, sa aktivnim članovima odbora. Dobro je što imamo u Odboru za obranu ljude koji su bili u sustavu, koji su vodili poslove, koji su bili na važnim mjestima, od generala Stipetića, od generala Medveda, generala Tusa i drugih vanjskih članova posebno njih apostrofiram zato što su to bivše moje kolege koji su nam dali stvarno dosta dobre podloge za raspravu i mi smo zajedno sa aktivnim članovima, znači sa zastupnicima imali tu jednu dobru diskusiju i unijeli smo kažem niz novih promjena unutar samog zakona. Znači, cilj ovog zakona je da budemo učinkovitiji, da budemo bolji. Predlažemo urediti pristup službi, rasporedu, predlažemo znači rješavanje na način činove kako riješiti promaknuće, obveze, prava, odgovornosti, … te druga statusna pitanja pripadnika. Predloženi zakon obuhvaća i novina koja se odnosi na novu kategoriju osobe a to su vojni specijalisti. To nam je vrlo važno i bitno. To je zahtjev sindikata, mi smo to uvažili i na taj način omogućit ćemo svim onim ljudima koji su nam bitni, koji rade na važnim poslovima recimo kao što je puškar mi ne možemo tu dobiti nekoga sa tržišta, nama treba iskusan čovjek. Mi ćemo omogućiti da on iz statusa namještenika ili službenika postane vojni specijalist bez obzira koliko ima godina, kakva mu je stručna sprema zato što želimo da taj čovjek ostane što duže u sustavu onih specijalista osim posebnih specijalističkih znanja potrebnih za obnašanje dužnosti vojnog specijalista moraju zadovoljavati i opće uvjete za prijem u djelatnu vojnu službu. Znači, sadašnji zakon propisuje da se ovim pitanjima koja nisu uređena zakonom ili propisima donesenim na temelju tog zakona primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima, opći propisi o radu odnosno kolektivni ugovori sklopljeni u skladu s onim. Znači predloženim zakonom napušta se to produljenje te se predlaže buduća prava iz radnih odnosa vojnih osoba izričito urediti ovim zakonom. Konačnim prijedlogom zakona preciznije su uređene odredbe koje se odnose na dragovoljno vojno osposobljavanje i kadetsku službu. I tu smo krenuli u jednu malu reformu kompletnog školstva i nadamo se da ćemo 2014. godine imati jedan potpuno novi sustav koji će omogućiti puno boljeg i kvalitetnijeg časnika za Oružane snage. Ovim zakonom propisuje se da se na dragovoljno vojno osposobljavanje upućuju punoljetni državljani RH koji se dragovoljno prijave, budu odabrani i upućeni na osposobljavanje do kraja kalendarske godine, a koji navršavaju 29 godina života. Ministarstvo obrane može u skladu sa potrebama službe ovisno o potrebama popune postrojbe te razmjerno ulaganjima u pojedinačnu obuku i usavršavanje sa djelatnim vojnikom sklopiti i treći ugovor o vojničkoj službi u trajanju od 6 godina. imamo mogućnost 3+5, prvi ugovor na tri, drugi ugovor na pet. Mi smo se odlučili također isto da omogućimo da ti vojnici ostanu duže zato što su to ljudi kojima mi, mi smo u te ljude puno uložili i oni se školuju, oni su pravi specijalci. I sada ćemo omogućiti da ti ljudi mogu sa beneficiranim stažom doći do 20 godina aktivne službe Ministarstva obrane, a paralelno sa Mirandom Mrsićem ministrom radimo na tome da omogućimo da ti ljudi nakon 20-ak godina imaju jednu minimalnu mirovinu i mogućnost rada dalje u društvu i sustavu kako za to bude potrebe i kako oni budu zainteresirani. Znači, predloženim zakonom uređuju se da se raspored na vojničke dužnosti određuje skupnom ili pojedinačnom odlukom o rasporedu vojnika i dočasnika raspoređenog … stožera Oružanih snaga ili osobe … Znači, Znači, predloženim zakonom propisane su ovlasti rasporeda za časnike, odnosno generale, admirale koji sukladno odredbama zakona … ne imenuje predsjednik Republike. Znači, također za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva i on može krenuti znači u proceduru odmah. Nakon donošenja i nakon usvajanja ovih zakona pred nama stoji jedan veliki posao, to je urediti niz pravilnika, niz podzakonskih akata Ministarstva obrane. Mi smo već napravili hodogram aktivnosti tako da ne kasnimo s ovim stvarima. Ove sve novine moramo što prije implementirati u sustav jer se to tiče prije svega Oružanih snaga. Evo gospodo zastupnici hvala vam puno Dragica (SDP)** Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Tomislav Ivić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre i gospođo zamjenice. Klub HDZ-a podržat će oba zakona i Zakon o obrani i Zakon o službi u Oružanim snagama bez obzira što imamo ozbiljnu primjedbu na nepoštivanje procedure prilikom donošenja zakona. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 24. svibnja usvojila Konačni prijedlog Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama bez prethodnog mišljenja predsjednika Republike iako u Zakonu o obrani u članku 7. stavku 2. točki 25. je propisano, citiram: "Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga daje prethodno mišljenje na prijedloge akata iz područja obrane koje donosi Vlada RH i Hrvatski sabor." Dakle, nije poštovana uobičajena procedura i u ovakvim slučajevima, što nije dobro, posebno uvažavajući činjenicu da prethodno mišljenje nije obvezujuće. Zbog toga predsjednik Republike uputio je prethodno mišljenje izravno u Hrvatski sabor. Svakako bi bilo dobro da se do upućivanja konačnog prijedloga zakona usklade stavovi Vlade i predsjednika Republike posebice s obzirom da je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Primjedba je i na predug period koji je prošao između prvog i drugog čitanja. Prvo čitanje je održano 30. siječnja ove godine, dakle prije gotovo 4,5 mjeseca što je zaista predugo bez obzira na želju predlagatelja da se zaista usklade različiti stavovi i mišljenja ministarstva, Glavnog stožera, predsjednika RH, sindikata, Odbora za obranu. Zbog toga je i nemali broj pripadnika Oružanih snaga kojima je istekao profesionalni ugovor ugovor doveden u situaciju da bez ugovora čeka usvajanje zakona da bi eventualno mogao dobiti i treći profesionalni ugovor o službi u Oružanim snagama. Za oba zakona držimo da su dobri, da postoje značajna poboljšanja u odnosu na postojeće zakonske odredbe. Posebno je dobro što je prihvaćen značajan broj primjedbi i prijedloga izrečenih pri prvom čitanju i na Odboru za obranu ali i na plenarnoj sjednici. Također dobro je što je dobar dio prijedloga sindikata prihvaćen i uvršten u konačni prijedlog zakona. Pozdravljamo što je u prijedlogu zakona uvršten prijedlog da se osnaži uloga Sabora i saborskog Odbora za obranu na način da je potrebno mišljenje Odbora za obranu za postupke javne nabave u području obrane vrijednosti veće od 5 milijuna eura te što članovi Vijeća za obranu po funkciji je i predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora što svakako doprinosi uspješnijem demokratskom nadzoru oružanih snaga. U odnosu na prvo čitanje značajno je u pozitivnom smislu izbalansiran odnos između Ministarstva obrane i Glavnog stožera što može doprinijeti uspješnijem funkcioniranju cjelokupnog sustava. Kada je u pitanju Zakon o službi u Oružanim snagama posebno pozdravljamo zakonsku mogućnost sklapanja 3.profesionalnog ugovora u trajanju od 6 godina za sve one koji koji budu ispunjavali uvjete što je značajno poboljšanje jer po još uvijek važećem zakonu profesionalni vojnici imali su mogućnost sklapanja samo dva ugovora na rok 3+5 godina. Klub HDZ-a mišljenja je da se predložene odredbe zakona mogu i dodano poboljšati te ćemo predložiti nekoliko amandmana. Želja i cilj nam je da se donesu dobri zakoni, bez ikakvih dnevnopolitičkih interesa jer je riječ o ključnim zakonima obrane i nacionalne sigurnosti. I na kraju želim reći da je uistinu prilikom izrade konačnog prijedloga zakona dakle u ovom periodu između prvog i drugog čitanja bila dobra komunikacija sa Ministarstvom obrane i prisutna želja s obje strane da se naprave dobri prijedlozi zakona i to je rezultiralo i činjenicom da su prihvaćeni kao što sam rekao brojni prijedlozi koji su bili i na Odboru za obranu, koji su bili i na plenarnoj sjednici Sabora ali i prijedlozi koji su došli iz Glavnog stožera sindikata što je za svaku pohvalu i mislim da je to dobar put kojim treba ići posebice kažem kada su u pitanju ključni zakoni, a nema sumnje da Zakon o obrani i Zakon o službi u Oružanim snagama su zaista ključni zakoni kada je u pitanju obrana i nacionalna sigurnost zemlje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će kolegica Sandra Petrović-Jakovina i Dunja Špoljar. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre, poštovana zamjenice ministra, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Evo u Hrvatskom saboru je nakon rasprave o prijedlogu zakona o obrani u prvom čitanju koja je održana još tamo 30.siječnja ove godine zaključeno da se primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Prije svega valja reći kako je važeći Zakon o obrani prvi puta donesen još davne 2002.godine dakle prije punih 11 godina, od onda je izmijenjen tek nekoliko puta od kojih je najznačajniji bio 2007.godine, a posljednji puta tek 2009.godine. Međutim te izmjene nisu bile značajnije prirode dakle osim one iz 2007.koja je bila nužna za ostvarivanje uvjeta za uspostavljanje međunarodne suradnje i interoperabilnosti u sustavu kolektivne obrane NATO-a čijem smo se sustavu tada pripremali pristupiti. Dakle s obzirom na sada navedeno da je toliko stariji pase zakon smatramo potrebnim i logičnim da se na ovaj način pristupilo detaljnoj i opsežnoj raspravi teksta Zakona o obrani predlagatelja zajedno sa svim relevantnim institucijama čije ovlasti u resoru obrane proističu iz toga zakona, da se dakle pristupilo izradi novog zakona jer su ova dva zakona koja danas imamo na dnevnom redu zastarjelog roka trajanja te da u praksi već pričinjavaju i probleme u funkcioniranju Oružanih snaga. Temeljni zakon resora obrane pred nama je u drugom čitanju, predstavlja niz novina, a mi smatramo da je on dobro pripremljen da je usuglašen u svim bitnim elementima od svih subjekata što je vrlo važno, a što je također u formalnom smislu važno došao je kao konačni prijedlog novog zakona a ne kao izmjene i dopune Zakona o obrani. Generalno govoreći novi Zakon o obrani je usklađivanje s novim položajem Oružanih snaga RH unutar NATO-a, unutar sustava EU i ne manje važno usklađivanje sa Ustavom RH. Budući da smo u prvom čitanju zakona imali prilike staviti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja predlagatelju dobro bi bilo možda da u drugom čitanju napomenemo koje su uvažene i koje od njih čine konačni prijedlog zakona. Prije svega preformuliran je tekst odredbe članka 1.konačnog prijedloga zakona u kojem se riječi demokratska kontrola zamjenjuje riječima demokratski nadzor. To je u skladu sa hrvatskim nazivljem i sadržajem toga instituta. Konačnim prijedlogom u članku 6.također je propisana važna nadležnost matičnog radnog tijela Odbora za obranu Hrvatskog sabora te davanje mišljenja za postupke javne nabave u području obrane vrijednosti veće od 5 milijardi eura. Zašto je to važno? Parlamentarni nadzor nad postupcima javne nabave je galopirajuće područje u svim demokracijama. Pri čemu je javna nabava u području sigurnosti i poslova obrane od posebnog interesa javnosti. Zbog toga što su iznosi javne nabave vrlo visoki jer se ulaganja u vojsku rade periodično i vrlo oprezno i u praksi, ne samo kod nas nego i u susjednim zemljama. Te su javne nabave vrlo često suspektne. U dijelu koji propisuje nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH dopunjuje se novom odredbom kojom se propisuje da on imenuje i razrješuje djelatne vojne osobe na dužnosti u vojnom kabinetu predsjednika Republike Hrvatske koji je ustrojstvena jedinica Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Ono što je u prvom čitanju bilo usuglašeno od gotovo svih klubova je još jedan vid jačanja parlamentarnog nadzora u Zakonu o obrani. A to je da član Vijeća za obranu bude po funkciji i predsjednik Odbora za obranu Hrvatskoga sabora. Ovo rješenje predstavlja značajan korak u parlamentarnom nadzoru nad resorom obrane u Republici Hrvatskoj. A oko jačanja parlamentarnog nadzora u okviru NATO-a odnosno između njezinih članica već se dugo govori kao o vrlo važnoj temi. I u tom smislu države članice NATO-a imaju različita iskustva i rješenja. Ali svi naginju manje-više jednom cilju a to je svakako jačanje mehanizma parlamentarnog nadzora nad obranom i sigurnosti. Za bolje funkcioniranje sustava nomotehnički i normativno su poboljšano odredbe članka 14. i 15. kojima se propisuju nadležnosti Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga i sastav Vijeća za obranu u odnosu na prijedlog zakona kakav je bio u prvom čitanju. Poboljšanja su unesena također u odredbe koje govore o vojnoj obvezi te odredbi koje govore o tome kako na temelju odluke Hrvatskoga sabora predsjednik Republike Hrvatske upućuje zahtjev za pomoć u obrani državama saveznicama i dodjeljuje ovlast nadležnom zapovjedniku NATO-a za vođenje operacija na teritoriju Republike Hrvatske. Što je naravno normativno izuzetno važno područje koje treba biti jasno i vrlo precizno definirano zakonom. Izmijenjena je odredba članka 61. Konačnog prijedloga na način da se Oružane snage Republike Hrvatske kao pomoć u traganju i spašavanju koriste na temelju zahtjeva središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje. Na taj način se zakonom uređuje suradnja i uređuju se veze između institucija različitih nadležnosti i poboljšava njihova komunikacija. Osobito to spominjem zato što je se radi o traganju i spašavanju odnosno civilnom vidu gdje Hrvatska vojska djeluje samo kao pomoć kada je civilni sustav zaštite potkapacitiran. Od ostalih novina valja spomenuti i odredbe koje govore o upućivanju, suradnji, obuci, djelovanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz kojih je vidljivo da je upravo na interoperabilnosti veliki naglasak što čini ovaj Zakon vrlo vrlo modernim i u skladu sa suvremenim zahtjevima obrambenih sustava. Prethodni zakon je dakako bio manje moderan jer je uređivao ovaj resor u vrijeme kada su Oružane snage Republike Hrvatske bile prilično izolirane, kada su netom izašle iz Domovinskog rata, nisu bile članicom NATO saveza niti Europske unije i situacija u regiji je bila prilično nestabilna i sigurnosno i politički. i politički. Uz ovaj Zakon nam je istovremeno došao u saborsku proceduru i Zakon o oružanim snagama RH pa ću prepustiti govornicu kolegici Dunji Špoljar na ovu temu. Hvala. Uvažena potpredsjednice, ministre i zamjenice, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatskoj treba više reda o kojem bi možda trebalo učiti od vojske. Rečeno je na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana kopnene vojske. Hrvatski vojnici imaju ogromno iskustvo i pripadnici su vojske jedne demokratske države koja ulazi u Europsku uniju u kojoj vrijede stroga pravila kojima ćemo se morati priviknuti. Tome svakako pridonosi Konačni prijedlog zakona koji je pred nama o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske kojim su preciznije uređene odredbe koje se odnose na dragovoljno vojno osposobljavanje i kadetsku službu. Propisuje se da se na dragovoljno vojno osposobljavanje upućuju punoljetni državljani Republike Hrvatske koji nakon prijave budu odabrani i upućeni na osposobljavanje do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 29 godina života. Dragovoljno služenje je uvjet za prijem u djelatnu vojnu službu te za ugovornu pričuvu i njime se stječu osnovna vojna znanja i vještine potrebna za sudjelovanje u obrani Republike Hrvatske, odnosno u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nakon uspješno završenog programa obuke prema rezultatima odabranim ročnicima ponuditi će se sklapanje ugovora kojim se stječe status djelatne vojne osobe. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatsk e koji uređuje pristup u službu u Oružane snage Republike Hrvatske uređuje raspored, činove i promaknuća u činove obaveze, prava i odgovornosti, izdvajanje i prestanak službe te ostala statusna pitanja pripadnika Oružanih snaga nažalost star je 10 godina. I ovim konačnim prijedlogom usklađuje se sa Ustavom, prije svega sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom, međunarodnim ratnim i humanitarnim pravom te općim i posebnim pravilima postupanja. Tako su prema dosadašnjem zakonu u službi Oružanih snaga djelatnici vojnici potpisivali ugovore na određeno vrijeme. Tako je u statusu djelatne vojne osobe bilo moguće provesti maksimalno 8 godina. Ovim prijedlogom dodaje se mogućnost sklapanja još jednog ugovora, ugovora o vojničkoj službi na dodatnih 6 godina, sveukupno 14 godina, dakle 3+5+6, djelatne vojne službe čime se kad se uključi beneficirani radni staž dostiže 20 godina radnog staža u službi. Nakon sklapanja drugog ugovora djelatni vojnik, odnosno mornar koji je pokazao sposobnost rukovođenja i zapovijedanja može na temelju postignutih rezultata u službi, zadovoljavanja zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta biti odabran i uz osobnu suglasnost upućen na prvu razinu dočasničke izobrazbe. Upravo je profesionalni razvoj koji je do sada uglavnom bio reguliran podzakonskim aktima, ovim prijedlogom zakona uređen. Predloženim člankom 46. konačnog prijedloga dorađena je nova kategorija osoblja vojni specijalisti. Dodatno je dorađena i odredba kojom se uređuje plaća, dodaci na plaću i druga materijalna prava djelatne vojne osobe. Materijalna prava zaposlenih u sustavu obrane pa tako i djelatnih vojnih osoba temeljila su se na nizu elemenata u dosadašnjem zakonu koji su neodrživi zbog velikih dodatnih troškova, ali i zbog onemogućavanja efikasnog funkcioniranja Oružanih snaga. Primjerice radno vrijeme koje je prema dosadašnjem zakonu definirano kao i u Zakonu o radu. Potpuno je jasno da je u Oružanim snagama nemoguće organizirati rad kroz odredbu o 8-satnom radnom vremenu. Izdaci su prema toj osnovi za prekovremene sate u MORH-u bili neprihvatljivo visoki. Konačnim prijedlogom zakona o Oružanim snagama se predlaže urediti radno vrijeme, odmori i dopusti. Služba u Oružanim snagama organizirana je na način da se poslovi obavljaju 24 sata na dan. Radno vrijeme se definira kao razdoblje u kojem je djelatna vojna osoba obavezna obavljati dužnost prema utvrđenom rasporedu radnog vremena i nalozima ovlaštene nadležne osobe. Bez obzira na krizu, prioriteti su potpuno jasni. Obrana je važna, a Oružanim snagama u razvijenoj demokraciji pripada istaknuta pozicija i ugled. Takvom statusu pridonosi očuvanje profesionalizma, kategorično definirani unutrašnji odnosi i jasna struktura kako bi suverenitet države bio zaštićen. Ovaj zakon tome značajno pridonosi i klub SDP-a prihvatit će Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega.

hvala vam ove izmjene zakona i nadamo se da će ova zakona i ova rješenja koja su dana ovim zakonima riješiti i nagomilane probleme u sustavu obrane. To nije samo radno vrijeme, a jedan od većih problema je radno vrijeme. Evo nadovezat ću se na kolegicu koja je evo istaknula da sam sustav obrane i pripadnici Oružanih snaga, ali i cjelokupna Hrvatska vojska moraju imati istaknutu odnosno da Oružane snage imaju istaknutu poziciju u ugledu u demokratskim društvima. Evo i poziv i Vladi Republike Hrvatske da prilikom donošenja proračuna za 2014. godinu, a imajući u vidu sve što se dešava i gospodarsku situaciju, ali isto tako i poziv nama zastupnicima kad pišemo amandmane najčešće se dotaknemo skidanja sredstava na poziciji obrane. A mislim da bi bilo dobro, ja tu želim i pohvaliti upravo jednu široku ja bih rekao demokratsku raspravu koja je vođena oko ova dva zakona, uz normalno i jedan nedostatak. Smatram da je bilo dovoljno vremena i nadam se da to nije učinjeno namjerno, da je trebalo ipak poštivati proceduru i da je predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga trebao dati svoje mišljenje o ova dva prijedloga dva prijedloga zakona. Smatram da bi obzirom da su Oružane snage koje su i proistekle i i čitava Hrvatska vojska proistekla iz veličanstvene pobjede i veličanstvenog Domovinskog rata koji je bio obrambeni i pravedan, upravo imajući u vidu i sadašnje stanje u Oružanim snagama, a imajući u vidu sve ono što i Oružane snage znače i u sustavu NATO-a ali isto tak i u sustavu obrane Republike Hrvatske da bi evo i sam Sabor, ali imajući kažem opet u vidu da se radi i o povjerljivim stvarima koje ne mogu biti dostupne dostupne i široj javnosti, bez obzira na građanski nadzor, bez obzira na demokratski nadzor nad Oružanim snagama, ali da bi trebali definitivno i raspraviti dakle i napraviti jednu širu raspravu o stanju u o stanju u Oružanim snagama, o budućnosti Oružanih snaga, prije svega imajući u vidu materijalno stanje. Tu ne mislim na kamione, tu ne mislim na oruđe, artiljeriju oruđe, artiljeriju ili ne znam što nego prije svega vezano za cjelokupno materijalno stanje kako bi evo i sustav obrane bio definitivno u standardima standardima NATO-a i kako bi evo na taj način i mi saborski zastupnici pomogli rješavanju tih nagomilanih problema.

bez obzira što nije dao mišljenje sada u ovoj saborskoj raspravi da će i on podržati ova dva zakona i da će evo ovi zakoni riješiti nagomilane probleme u sustavu obrane i da će riješiti i određeni materijalni status pripadnika Oružanih snaga RH. Tu prije svega mislim na na pripadnike zrakoplovstva i na one potpisane ugovore nakon završetka svog obrazovanja, obećanim stanovima koje većina nije vidjela, a kamoli dobila. Zahvaljujem. Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima. Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata podržat će oba zakona i Zakon o obrani, odnosno prijedlog Zakona o obrani, prijedlog Zakona o službi u Oružanim snagama RH prvenstveno prvenstveno iz razloga jer su to novi zakoni, jer ti zakoni osuvremenjuju prvenstvenu službu Oružanih snaga RH i čine ju učinkovitom, učinkovitijom. I što se tiče samog Zakona o obrani on dobiva jednu po meni, odnosno po nama, jednu kompletniju svrsishodnost i zaokružuje cjelinu čemu Zakon o obrani treba i služiti. Da se ne ponavljam i da ne ponavljam ono što su već kolege prethodno rekli, pogotovo kolegica Sandra Petrović Jakovina, samo bih neke naglaske ovoj raspravi u ime kluba htio naglasiti, a jedno je vrlo važno sigurnost države za njen opstanak, za njen razvoj. Bez sigurnosti, bez mira nema razvoja Hrvatska je jedna država koja nije imala mir i sigurnost dulju od nekakvih 40-ak, 45 godina i svaki put nakon nekakvih velikih turbulencija moramo graditi institucije nanovo. Ulaskom Hrvatske u NATO, oslobođenjem Hrvatske pa onda ulaskom Hrvatske u NATO i sada ulaskom Hrvatske u EU Hrvatska dobiva priliku za dugoročnu nadamo se i višestoljetnu stabilnost u kojoj može mirno i koncentrirano suvereno graditi svoje institucije i suvereno razvijati sve vidove društva. I sigurno da je jedna od važnih uloga jest i obrana, odnosno vojska. Samim ulaskom u NATO 1. travnja 2009. Hrvatska je povećala i svoje vojne obrambene kapacitete, a i doprinijela je ukupnoj sigurnosti Međunarodne zajednice. Drugo što bih htio naglasiti jest uloga Sabora. Mi u HNS-u smatramo da je uloga Sabora posebno u obrani i u vojsci nasušna. Mislimo da Sabor mora preuzeti sve obveze i odgovornosti koje iz Ustava, iz Sabora i iz zakona proizlaze vezano uz obranu obranu RH. I mislim da je dobro i da je zakonodavac, odnosno Ministarstvo, Vlada da su prihvatili određene primjedbe koje koje su došle iz samog Sabora, a posebno mislim da je dobro da je predsjednik Odbora za obranu da je

Sljedeće što bi htjeli naglasiti jest sudjelovanje naših vojnika u međunarodnim misijama. Smatramo da je to nasušno, da je to jako važno, da je to jako dobro. Mi u HNS-u smatramo, nama nije, mi smatramo da nije svejedno kako ljudi žive u drugim krajevima svijeta. Naše akcije i na Kosovu, a posebno u Afganistanu su akcije koje doprinose i demokratizaciji tih zemalja, ali i miru u svijetu. Sjećamo se svi koliko smo mi tražili u nekim situacijama i čeznuli za pomoći iz inozemstva kada je na Hrvatsku bila izvršena agresija onda dok smo bili u Domovinskom ratu. Smatramo da je sudjelovanje naših vojnika osim što doprinosi miru u svijetu i demokratizaciji da je bitno i za razvoj Oružanih snaga RH jer se tim sudjelovanjem povećavaju i kompetencije i znanja naših vojnika. Smatramo da je vojska sama po sebi puno više od vojnika s puškom na ramenu. Tu je uključeno praktički cijelo društvo, tu je šansa i za gospodarstvo, a to je šansa i za znanost za obrazovanje, to je šansa za ukupni razvoj društva. Pozdravljamo ovaj zakon i još jedanput napominjem HNS liberalnih demokrata će ga i jedan i drugi zakon će se … podržati. Hvala. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu još jednu pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Zvonko Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Pošto sam sam u pojedinačnoj raspravi zaista bit ću kratak obzirom da su i kolege u raspravama ispred klubova više-manje rekli sve ono o čemu smo danas raspravljali na Odboru za obranu. Dakle već u prvom čitanju smo konstatirali da je jedan i drugi zakon bio prijeko potreban obzirom na sve promjene kroz koje Hrvatska u proteklih desetak godina dakle od NATO-a, sutra ne znam članice EU pa kroz sve misije pod okriljem UN-a, okriljem UN-a, NATO-a i Europe jednostavno zakoni su pomak u pozitivnom smislu u funkcioniranju sustava obrane Oružanih snaga kao dijela toga i kao cjeline i kao dijela kao dijela NATO-a. Ono što je za primijetiti da je predlagatelj prihvatio doista većinu primjedbi i prijedloga iz prvog čitanja što pokazuje da ovi zakoni sami po sebi zaslužuju sutra kada budu donošeni konsenzus dakle radi se o zakonima koji jednostavno ne bi trebali prepoznati stranačke boje nego bi trebali biti ono najbolje što možemo u ovom trenutku kao zemlja imati. Tako da nadam se da ćemo i da će Vlada to i na neki način kroz proračun bez obzira znati isto valorizirati i onda u sljedećem proračunu će onda znati isto dati važnost Ministarstvu obrane, Oružanim snagama i svemu onome što oni jesu i što trebaju biti. Ja ću samo par riječi, kolega Ivić je najavio da će klub HDZ-a izaći sa amandmanima, dakle to će doista biti amandmani koji se odnose na ono kako mi vidimo, neke članke zakona dakle u tehničkom smislu mi mislimo da neke stvari nisu potrebne jer su regulirane, ne tvrdim da samo u pravu, regulirani su možda međunarodnim ugovorima neke stvari koje smo govorili na odborima da doista ako se mogu popraviti mislim da je članak 128.o Oružanim snagama u slučaju ne daj Bože da djelatna vojna osoba pogine, umre zbog posljedica službe itd. da bi na neki način odšteta odnosno pomoć obitelji mogla se povećati bez obzira na ekonomsku situaciju jel velim hvala Bogu takve neprilike za sada nismo imali. Treba reći da će ovi zakoni riješiti kontinuitet profesionalnog razvoja ono što je do sada ono što je do sada bilo od danas do sutra, ono što je bilo više nabacivanje, dakle upravljački sustav djelatnih vojnim osobama je vrlo bitan i iz ovog zakona se vidi da se težilo tom rješenju koje će dakako cijelo funkcioniranje uvelike olakšati. Kao i drugi kolege i meni je drago da se uredilo da se ugradio i mogućnost trećeg ugovora dakle od 6 godina koji će biti za one najbolje, najsposobnije jel previše je sustav u njih uložio da bi ih se nakon 8 godina ostavilo na ulici prije svega bez ičega, a drugo mislim da sa 20 godina uz beneficirani radni staž da je to ipak jedna lijepa zaokružena karijera. I na koncu evo to je ono što bih rekao. Molim da o amandmanima doista da ih pogledate i promislite onako kako su i poslani dakle u svrhu nečeg ukoliko mislite poboljšanja ničeg drugog i evo kako je gospodin Ivić rekao mi kao klub podržat ćemo oba zakona. Hvala. Zahvaljujem. Pitam hoće li ministar Ante Kotromanović zaključno? Izvolite ministre. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću poći upravo od onog što je najvažnije, a to su amandmani. Svakako hvala vam na amandmanima i u duhu dobre suradnje koju smo imali prije i koju ćemo imati i ubuduće vezano za Odbor za obranu i za Ministarstvo obrane jer želimo stvarno omogućiti da da se na izvoru informacija da bude ministarstvo na jedan način to operativno tijelo. Vi morate znati što se dešava što se unutra planira i to ćemo periodično vas izvješćivati ono ono što je najinteresantnije, planovi nabave sa velikim tim projektima, ključne stvari, apsolutno. Mi želimo podijeliti informacije i podijeliti odgovornost na takav način da želimo da budu svi informirani i to se tiče svih nas. I potpuno podržavam ovaj stav da to bude konsenzusom. To nisu politički zakoni to su zakoni koji se tiču obrane, Oružanih snaga i ja vam moram reći da mi tako i nastupamo, da nismo gledali interes nijedne stranke, ni druge stranke, ni ureda predsjednika, ni Ministarstva obrane ni načelno stožera nego smo gledali isključivo u interesu RH i isključivo interes te pozicije koje ima ministarstvo unutar toga. Nadam se i ja vam stvarno želim zahvaliti jako puno na pomoći i na suradnji, kažem posebno Odboru za obranu i svim članovima koji su bili vrlo korektni i mi smo tu apsolutno tu na dispoziciji za bilo kakve buduće zajedničke razgovore i dogovore vezano za sve sve projekte koje radimo u ministarstvu. Amandmane ćemo pogledati i mi ćemo rado prihvatiti sve što mislimo da je uredu, apsolutno. Vidjeli smo sada na brzinu ovdje da možemo nešto prihvatiti. Shvatili smo članak 128.mi želimo povećati i povećat ćemo, vidjet ćemo šta možemo samo koliko možemo. Mislimo Mislimo da ovo što je napravilo MUP baš i nije realno. Ali dobro, ali mi imamo, kod nas je to i drugačije, dobro. U svakom slučaju i mi bi, mi ćemo, razmišljamo i na tragu smo da se to barem poveća za duplo. Pa ćemo vidjeti šta možemo učiniti, napraviti za Mi ćemo imati godišnje izvješće vrlo brzo, mi smo to uputili na Vladu, imati ćemo priliku razgovarati i on što je predlagao kolega Vinković, jednu dublju raspravu o stanju u Oružanim snagama. Apsolutno to su naše Oružane snage, naše Oružane snage. Mi nemamo ni što ni kriti, nemamo što ni tajiti. Mi želimo, svi ovdje želimo, to mi je drago čuti unisono da to bude, da budemo bolji, kvalitetniji i tako se svi ponašamo. Tako ćemo, tako smo konceptirali godišnje izvješće na način da bude korektno, objektivno, uz sve mane i vrline imamo. Mana smo svjesni i uvijek naravno tražimo pomoć kako određene stvari otkloniti kako staviti na jednu bolju, na bolju razinu koju imamo. Evo kažem, još jednom hvala puno na hvala puno na raspravi. I nama će to stvarno omogućiti jednom boljem, bržem, kvalitetnijem funkcioniranju Oružanih snaga poslije ovih zakona. I stožer, znači i kompletan stožer biti će im lakše raditi, biti će nam lakše upravljati sustavom koji nas je mnogo čemu kočio zbog zakona koje smo imali do sada. Evo hvala puno. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasati ćemo kada se steknu uvjeti.